**Bebić, Luka (HDZ)** Prelazimo na 3. točku današnjeg dnevnog reda. - Izvješće o poslovanju Hrvatske agencije za malo gospodarstvo za 2008. godinu Hrvatska agencija za malo gospodarstvo podnijela je izvješće o poslovanju sukladno članku 15. Zakona o poticaju malog gospodarstva. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za razvoj i obnovu, Odbor za gospodarstvo i Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Gospodin Tomislav Kovačević predsjednik Uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo. Izvolite. Hrvatskoga sabora, obzirom da smo prošle godine imenovani glavnom operativnom agencijom za provođenje svih projekata odnosno većine projekata iz operativnog programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva i na taj način zapravo smo ostvarili onaj preduvjet ranijih smjernica Vlade Republike Hrvatske i određenih tijela iz Europske unije za formiranje jednog jedinstvenog mjesta sa koga će se provoditi potpore za malo gospodarstvo. Objedinivši dakle potpore u malom gospodarstvu uz niz ostalih aktivnosti koje provodimo Hrvatska agencija za malo gospodarstvo kako to ime samo kaže nedvojbeno zapravo postaje to središnje mjesto s kojega će sve poslovanje biti usmjereno na razvijanje malog i srednjeg poduzetništva. Moram naglasiti također da je prošle godine po prvi puta uvedena jedna transparentnost kod dodijeljenih potpora obzirom da su sve potpore javno objavljene na stranicama Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. Uveden je jedinstveni softver po kojemu i potpore koje provodimo mi i potpore koje još uvijek provodi ministarstvo se na zajedničkom softveru provode su zapravo vrlo operativno odrađujemo i ja bih rekao u jednom zadovoljavajućem roku možemo riješiti na transparentan način sve potpore. U prošloj godini HAMAG je odobrio nešto iznad 96 milijuna kuna potpora za malo gospodarstvo, od toga za jačanje konkurentnosti 71,5 milijuna kuna, za poduzetništvo žena i ciljnih skupina 7,3 milijuna, za zadružno poduzetništvo 2,5 milijuna kuna, razvoj obrtništva 4,2 milijuna kuna i za poduzetničke potporne institucije 6,4 milijuna kuna. Ovdje bih posebno naglasio važnu ulogu HAMAG-a kod razvijanja poduzetničke infrastrukture jer razvojem regionalnih razvojnih agencija i centara za poduzetništvo mi zapravo omogućujemo ravnomjerniji razvoj gospodarstva na cijelom teritoriju Republike Hrvatske što je zapravo jako bitno naročito kod poduzetnika početnika. Na ovaj projekt razvoja poduzetništva, razvoja potpornih institucija veže se i drugi naš projekt a to je mreža certificiranih konzultanata za malo gospodarstvo. Ovaj projekt provodi se kroz dvije mjere. Prva mjera je izobrazba i certificiranje tih konzultanata i druga mjera je sufinanciranje njihovih usluga u prošloj godini od ukupno 85 naših konzultanata njihove usluge su financirali u iznosu od 770 tisuća kuna. Što se tiče poslovanja s jamstvima ovdje poslovnu godinu možemo doslovno podijeliti na dva dijela. Prvi dio bio je vrlo dinamičan i imali smo gotovo 40% veću dinamiku nego godinu ranije, čak usudio bih se reći do 9. mjeseca. Tada iz svima poznatih razloga došlo je do usporenog kreditiranja, krediti su postali teže dostupni a samim time i dinamika izdavanja naših jamstava nešto se smanjila. Ipak godinu smo završili sa 180 izdanih jamstava u iznosu od 198 milijuna kuna što je 25% više u odnosu na godinu ranije. Tim jamstvima omogućili smo 416 milijuna kuna poduzetničkih kredita i 714 milijuna investicija u gospodarstvu. po kreditima kojima smo financirali poduzetništvo iznosila je 5,07%, prosječni iznos kredita 2,3 milijuna kuna i prosječni iznos jamstva 1,1 milijun kuna. Posebno bih ovdje naglasio od 37% prosječne investicije koja je iznosila gotovo 4 milijuna kuna. Najviše odobrenih jamstava je bilo očekivano po programima poljoprivrede, po programima rasta i razvoja i posebno ističem veći broj projekata kod novih poduzetnika. Po županijama najviše smo izdali u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji, zatim u Splitsko-dalmatinskoj županiji. najviše smo radili prirodno sa HABOR-om a od komercijalnih banaka najviše smo radili sa Zagrebačkom bankom, Croatia bankom i Slatinskom bankom. U 2008. godini isplatili smo ukupno 1,6 milijuna kuna po aktiviranim jamstvima dok smo u istom razdoblju naplatili 1,3 milijuna kuna. Ukupna vrijednost svih protestiranih garancija na 31.12.2008. godine iznosila je 2,08%. I kod jamstava posebno bih još naglasio da nam je Vlada Republike Hrvatske u prosincu prošle godine odobrila povećanje jamstvenog potencijala sa 500 milijuna na milijardu kuna tako da je zapravo nam dala još više prostora za naš rad. HAMAG je u prošloj godini također sudjelovao u niz međunarodnih projekata kao što su projekti predpristupnih fondova PHARE 2005., PHARE 2006., CARDS 2004. i u švedskom fondu za potporu institucija, razvoj institucija Republike Hrvatske. Također od drugih aktivnosti istaknuo bih i organizaciju konferencije o ulasku Hrvatske u NATO savez i mogućnostima koje taj ulazak nudi malim i srednjim poduzetnicima što je kasnije rezultiralo otvaranjem jedne informativne točke u Hrvatskoj gospodarskoj komori gdje se poduzetnici mogu informirati o mogućnosti suradnje vezano za natječaje u NATO savezu. Godinu smo završili sa 38 djelatnika od kojih 76% su visoko obrazovani i volio bih posebno ovdje naglasiti da su sav ovaj posao odradili strogo vodeći računa o racionalizaciji troškova tako da smo i sa ovim većim brojem djelatnika mnoge troškove uspjeli srezati na pola. Toliko kratko o izvješću. Ja vam stojim na raspolaganju. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Želi li predstavnica Vlade? Ne. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Predsjednik Odbora za gospodarstvo, gospodin Dragan Kovačević. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Poštovane dame i gospodo, poštovani predstavnici ministarstva, državna tajnice Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora na 29. sjednici održanoj 24. rujna 2009. razmotrio je Izvješće o poslovanju Hrvatske agencije za malo gospodarstvo za 2008. godinu. Odbor je u smislu članka 67. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom izvješću raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela. U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je da HAMAG četvrtu godinu za redom bilježi rast poslovanja u svojim temeljnim djelatnostima, a to su izdavanje jamstava za poduzetničke kredite, dodjelu bespovratnih potpora, razvoj poduzetničke infrastrukture i sufinanciranje konzultantskih usluga. Tijekom 2008. godine izdano je ukupno 180 jamstava, odnosno 85% od ukupno zaprimljenih zahtjeva u iznosu od 198,5 milijuna kuna čime je omogućio da se u 2008. godini u gospodarstvo investirano oko 714 milijuna kuna. To je u odnosu na 2007. godinu povećanje od 25,72% izdanih jamstava. HAMAG je također u 2008. godini nastavio izobrazbu i certificiranje konzultanata za malo gospodarstvo u cilju poboljšanja kvalitete i kvantitete usluga poslovnog savjetovanja malih i srednjih poduzetnika, tako da mreža certificiranih konzultanata broji ukupno 85 članova koji djeluju u 17 županija. Jamstveni potencijal agencije koji utvrđuje Vlada Republike Hrvatske što smatramo iznimno važnim povećan je za 500 milijuna kuna te krajem prosinca 2000. godine iznosila jednu milijardu kuna. U raspravi je na postavljena pitanja pojašnjeno da u skladu s europskim modelom podjele nadležnosti između resornog ministarstva i agencije, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, donosi Strategiju i operativne programe razvoja poduzetništva, a da HAMAG ih provodi što u konkretnom slučaju znači da HAMAG provodi sve natječaje za potpore poduzetništvu koje je prije provodilo ministarstvo. Intencija je da HAMAG provodi poticajne programe i ostalih ministarstava, osim Ministarstva poljoprivrede, koji su vezani za poduzetništvo što bi omogućilo centralizaciju podataka i evidencije te bolji uvid u dodjeljene potpore i strukturu poduzetnika korisnika potpora te isto tako to bi omogućilo i lakši nadzor limita iskorištenih potpora. Radi ustrojavanja evidencije dodijeljenih potpora, posebice za razdoblja u kojima ona nije bila ustrojena, svaki poduzetnik prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu potpora mora ispuniti izjavu iz koje je razvidno koliko je potpora dobio u proteklom razdoblju. U raspravi je također istaknuto da u vrijeme krize i recesije, a posebice povećanja cijene kapitala i ograničenja kreditnih plasmana, uloga i HAMAG i HBOR-a je od posebnog značaja za razvoj gospodarstva i da i dalje treba raditi na njihovu jačanju i za njihov rad i u sljedećem proračunu osigurati primjerena sredstva. Hvala Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Poštovane dame i gospodo. Klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati Izvješće HAMAG-a za 2008. godinu. Naime, sigurno je kada govorimo o potpori hrvatskom gospodarstvu, posebice malom i srednjem poduzetništvu, da i Hrvatska banka za obnovu i razvitak i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo znači da im pripada jedna od najznačajnijih uloga. Te su institucije postale ključna logistika vladinih mjera potpore poduzetništvu. Hrvatsko gospodarstvo je u krizi i izlazak iz krize sigurno je da neće biti rezultat nekakvih jednokratnih mjera ili jednokratnih proračunskih intervencija, nego da se doista radi o jednom dugotrajnom dugotrajnom putu sustavnog i dugotrajnog ulaganja u poduzetništvu i uklanjanja svih prepreka za njegov razvoj, od birokracije, korupcije, različitih nameta lokalne samouprave, otpora itd. No kada promatramo krizu sigurno ono što je za nas veći problem i zbog čega izlazak iz krize neće biti niti brz niti jednostavan je činjenica da je kriza potencijala izbacila na površinu strukturne probleme, probleme koji su nastajali godinama, možemo reći cijela dva desetljeća, od onog socijalističkog naslijeđa preko tranzicije do ogromnih ratnih stradanja i šteta. Ti problemi su u jednom od, potencijal jedan od najvećih problema hrvatskog gospodarstva, a to je odnos onih koji rade i onih koji žive na državnom proračunu. Danas u Hrvatskoj svaki radnik u gospodarstvu mora zaraditi barem dvije plaće ili jednu plaću i jednu mirovinu, dakle odnos onih koji izravno stvaraju novu vrijednost i onih čija se primanja financiraju iz proračuna odnos je 1:1. Kako riješiti taj strukturni problem, to je nešto s čime ćemo se dugoročno morati baviti, jer problem koji stoji iza ove doista zabrinjavajuće statistike je činjenica da hrvatsko gospodarstvo u ovom trenutku nema dovoljan apsorpcijski kapacitet. Ili jednostavnije rečeno, i kada bi smanjili broj umirovljenika i kada bi racionalizirali javna poduzeća i državnu upravu i otpustili određeni broj zaposlenih, dakle kada bi u ovom trenutku željeli u kratkom vremenu promijeniti taj omjer u korist onih koji rade i zarađuju na tržištu, to jednostavno ne bi bilo moguće učiniti brzo, kratkoročno. I zato je važno i danas kada raspravljamo o Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo razumjeti i ulogu i značaj ovakvih vladinih ustanova, agencija u jačanju poduzetništva i u stvaranju novih radnih mjesta, dakle upravo kao jedan od ključnih doprinosa povećanju tog apsorpcijskog kapaciteta hrvatskoga gospodarstva. Zato je važno i ovoj instituciji, kao što smo i Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, dati i potporu i osigurati jačanje njegove uloge i kroz veća sredstva i kroz veću samostalnost u kreiranju različitih programa namijenjenih našim poduzetnicima. Kao što vidimo iz podataka HAMAG-a iz godine u godinu povećava se njezina aktivnost od izdavanja jamstava za poduzetničke kredite, dodjele bespovratnih potpora, razvoj poduzetničke infrastrukture, sufinanciranje konzultantskih usluga i kao što je iz podataka za 2008. godinu vidljivo to je povećanje oko 25% u odnosu na 2007. godinu. Jasno je da posebice tamo negdje od rujna 2008. godine treba uzeti u obzir i značajan porast kamata komercijalnih banaka što je zasigurno usporilo neke poduzetničke aktivnosti i pothvate. Ono što je također velika i značajna promjena u poslovanju HAMAG-a je i činjenica da je prošle godine HAMAG postao glavna operativna agencija za potpore malom i srednjem poduzetništvu. To je u skladu sa politikom Vlade da se potpore isplaćuju s jednog mjesta, da nema dupliranja ili prijevare, da one budu evidentirane i da agencija na osnovi iskustava na najbolji način usmjerava državne potpore prema poduzetnicima. Klub Hrvatska demokratske zajednice posebno podržava činjenicu da je sustav potpora ovih koji idu iz HAMAG-a postao maksimalno transparentan, da su sve te potpore dodijeljene na web stranicama HAMAG-a i da svi korisnici i javnost ima maksimalni uvid u to koliko je potpora, kome su dodijeljene, da li je bilo dupliranja, da li su iskorišteni limiti itd. Iskustva drugih zemalja govore o važnosti ovakvih agencija za ukupno gospodarstvo i zato treba težiti većoj neovisnosti agencije. Naime, ne treba smetnuti ni s uma da će agencija u budućem razdoblju nakon što prođe domaće i akreditacije od strane Europske komisije postati ključna točka za kandidiranje i realizaciju projekata strukturnih fondova Europske unije. Za nas su to iznimno važni fondovi i sredstva jer to više neće biti samo pomoć Unije već i sposobnost naše participacije i povlačenja zajedničkih sredstava, dakle sredstava fondova u koje ćemo i mi kao država buduća članica Europske Gotovo 99% gospodarskih subjekata u Republici Hrvatskoj potencijalni su korisnici usluga HAMAG-a. Zato klub HDZ-a daje punu potporu njezinu razvoju. Posebno tu treba istaknuti i značaj razvoja mreže konzultanata. Naime, ne treba smetnuti s uma da je ta populacija poduzetnika posebice malih koji kotiraju prema HAMAG-u, prema HBOR-u za male poduzetničke projekte, da nisu vrlo često niti dovoljno obučeni, niti sposobni izrađivati vrlo zahtjevnu dokumentaciju na osnovi koje se vrši procjena ekonomske opravdanosti i da je zbog toga važno osigurati im logistiku na terenu. Vidjeli smo iz izvješća da je osposobljeno, odnosno certificirano 85 konzultanata, da ti obučeni konzultanti funkcioniraju sada na području 17 županija i da isto tako njihove usluge, znači sve ono što mogu pružiti malim poduzetnicima da HAMAG sufinancira u pedeset postotnom iznosu što je također jasno velika pomoć. Isto tako, ti mali poduzetnici nisu više izloženi samo tržištu gdje je vrlo često bilo i pretjerivanja u izradi tih projekata i vrlo skupih naplata usluga izgrade dokumentacije za podnošenje zahtjeva. Također treba posebno istaknuti ulogu HAMAG-a u provedbi poduzetničkih projekata u poljoprivredi, odnosno realizaciji operativnih programa od podizanja trajnih nasada do izgradnje stočnih farmi gdje je uloga HAMAG-a i HBOR-a zapravo bila ključna, presudna jer se radi o projektima na selu gdje je mala gdje je mala i vrijednost nekretnina, odnosno gdje je vrlo malen taj hipotekarni kapacitet, gdje bez jamstava HAMAG-a ti projekti ne bi mogli biti realizirano.

Ono što me možda malo zasmetalo mislim da je to nepotrebno i ovo pismo predsjednika uprave gospodina Tomislava Kovačevića. Mislim da to nema potrebe kao da se nekome opravdava zašto. Nema se niti šta pisati već treba predočiti brojke kao što je to učinjeno u ovom materijalu u daljnjem tekstu. U ovom izvješću vidi se da je u 2008. podijeljeno 95 milijuna kuna raznih zajmova. To je cirka negdje znači oko 13 milijuna eura. To je otprilike prosjek jednog kilometra autoceste u Republici Hrvatskoj. Toliko košta otprilike jedan prosjek jednog kilometra autoceste. Neka budu dva kilometra istarskog ipsilona koji se niti ne gradi u punom profilu ili recimo to je nula pet kilometra ceste od Zagreba do Siska. Podijelili ste 95 milijuna kuna zajmova, a sad ovdje vidimo koliki je trošak agencije 9,8 milijuna kuna za 38 djelatnika. To je bit. Apsolutno ova agencija nije sama sebi svrha i tu treba biti pošten i to treba i to treba priznati, ali mislim da isto tako ovaj aparat 38 djelatnika preskup. No, ono što je dobro. Vlada je krajem prosinca 2008. povećala jamstveni kapital na 1 milijardu kuna. Na strani 5 ovoga izvješća dat je prikaz zaprimljenih zahtjeva, pa se onda kaže da za poljoprivredu imali smo 87 zahtjeva koji su potraživali 231 milijun kuna, za rast i razvoj 40, 238 milijuna kuna. Zatim mali poduzetnik, obrtni kapital, nove tehnologije poduzetnik u zoni, planiran iznos investicija sveukupno 778 milijuna kuna. Na strani 6. govori se da promatrajući strukturu broja zaprimljenih zahtjeva prema pojedinim županijama uočava se da je najveći broj zahtjeva za jamstva pristigao iz Osječko-baranjske županije 31, a zatim slijede Vukovarsko-srijemska županija, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Sisačko-moslavačka, Virovitička, Podravska itd. Iz Županije istarske stigao je samo jedan zahtjev na iznos od 1,5 milijuna kuna. Znači, nismo više tražili. Nismo više niti mogli dobiti. Jedino ako nije potrebna neka posebna procedura da bi se uopće ušlo u tu brojku onih koji potražuju te zahtjeve. Ono što je međutim sigurno centralni dio ovoga izvješća, to su ova odobrena jamstva. Ovdje se kaže da tijekom 2008. godine odobreno je ukupno 181 jamstava, 85% zaprimljenih zahtjeva u iznosu od 198,4 milijona kuna čime je omogućeno 714 milijuna kuna investicija u gospodarstvu, u odnosu na 2007. ukupni iznos odobrenih jamstava u 2008. godini povećan je za 25,72%. Prosječna visina jamstva u 2008. godini iznosila je milijon i 100 tisuća kuna, prosječni pojedinačni kredit iznosio je 2,3 milijona kuna, dok je prosjek planiranih investicija povećan za 37% te iznosi 3,9 milijuna kuna u godini 2008. Rekoh ovo je zasigurno najbolji dio ovoga izvješća. Na strani 12. između ostalog govori se provedbi projekta konkurentnosti, znači jačanje konkurentnosti malog gospodarstva, poduzetništvo žena civilnih skupina, zadružno poduzetništvo, razvoj obrtništva, poduzetničke potporne institucije itd., itd. Nedavno je u Republiku Hrvatsku stiglo i ono famozno izvješće Svjetske banke o konkurentnosti, da nam konkurentnost ne može biti bolja svjedoči eto i ova afera u "Podravci". Samo nuzgredno da spomenem da na čelu tog tijela koji prati konkurentnost je gospodin Marinac koji se sam našao u jednoj dvojbenoj situaciji. Jasno je da tim izvješćem Hrvatska itekako mora biti frustrirana. Na stupnju svjetske konkurentnosti Hrvatska je danas na 72. mjestu od 133 zemalja koje je Svjetska banka pratila, od masu ajde možemo se tješiti lošijih u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crna Gora je, to treba spomenuti, daleko bolja. Da li je to recimo nerealno, nije, zašto je tome tako, super smo birokratizirani, spori smo, korumpirani smo, u Hrvatskoj su svi protiv svega, u Hrvatskoj se tako reći gotovo ne može realizirati niti jedan projekt, bilo zbog nas iz opozicije, bilo zbog vas iz vlasti, bilo zbog medija, ne znam, ni jedan posao se ne može napraviti i onda se postavlja pitanje tko nam je kriv. Da li je zbog toga kriva samo Vlada? Nije. Ja kažem ajde u 50% slučajeva da, u 50% slučajeva ne. Ovih drugih 50% odgovornosti zasigurno bi trebalo nekako podijeliti sa našim tajkunima. Što je dobro u ovom izvješću Svjetske banke? Prije svega to je makroekonomska stabilnost, za koju jamči indirektno država, odnosno HNB, banka, Narodna banka, zatim zdravstvo, spremnost infrastrukture. Tu se misli na ceste, tu se misli na telekomunikacije itd. A što je loše? Kvaliteta financijskog tržišta, za što su odgovorne naše banke. Onda poslovna sofistificiranost. Za to su odgovorne naše tvrtke, znači tajkuni. Kvaliteta institucija, ajde to je država kriva. Tržište rada, za to smo svi odgovorni. Tržište roba, tu su krive tvrtke. Znači za stanje u konkurentnosti u ovom trenutku podjednako su odgovorni i država, i banke, odnosno tajkuni, jedna trećina, jedna trećina, jedna trećina ili pola pola. To je isto tako nešto što bi trebalo jasno nedvosmisleno staviti do znanja kada se već govori o tome na čijoj je strani kolika odgovornost. Strana 23, govorite o obrtničkoj tradiciji. Meni bi bilo doista bilo izuzetno drago kad bi se netko pozabavio upravo tim malim obrtom, upravo tim ljudima koji koji su na neki način možda najvitalniji dio hrvatskog gospodarstva. Danas na žalost ti mali obrtnici možda su i u goroj situaciji i od samih radnika koji rade kod njih, oni moraju jamčiti cijelom imovinom, radnik jamči Apsolutno se slažem da treba biti kazneno djelo, ne isplata plaća, ali što ako npr. netko tom malom obrtniku duguje, ne treba puno, 200, 300 tisuća kuna kroz jednu ili godinu i pol ili dvije dana, onda bi mogao opstati, mora rasprodati cijelu svoju djedovinu da bi naprosto plaćao obveze, bilo prema državi, bilo prema zaposlenicima, bilo prema svojim kooperantima, itd. Ja vas isto tako uvjeravam da u ovom trenutku vjerojatno nema, pod navodnicima, nezahvalnijeg posla ili djelatnosti nego, ili prilika, u koje, u tom gospodarstvu, nego recimo ove prilike koje pogađaju te male poslodavce, te naše male obrtnike, male poduzetnike itd., itd. Oni nisu sudjelovali u pretvorbi, ti ljudi jasno od ove države nisu dobili ništa. Tajkuni su dobili hotele, dobili su jasno tvornice, banke su pokušavali privatizirati, a mali obrtnik nije dobio čak niti društveni stan jer na njega nije imao prava, do njega nije mogao doći. I utoliko isto tako smatram da bi država morala biti daleko fleksibilnija prema toj kategoriji građana. U ovom izvješću ove Agencije za malo gospodarstvo za 2008. zapravo mi se bavimo, pod navodnicima, banalnim zahtjevima možda nekih tisuću zahtjeva je što za zajmove, što za jamstva i to sve dostiže znači 100 100 milijuna kuna direktnih kredita i još negdje oko 700 milijuna kuna jamstava. Recimo koje su to veličine. Npr. jedan "Pevec" je u dubiozama od 2,6 milijardi kuna. Da li će se on izvući, ne znam, ali znam da bi mu zasigurno trebalo pomoći kako bi se spasilo kooperante koji mu gravitiraju. "Agrokor" recimo u ovom trenutku ima kratkoročne obveze od cirka 12 milijardi kuna. Jasno da će to riješiti reprogramom, jer u protivnom krah brodogradnje biti će mila majka prema prema recimo onome što bi se dogodilo ovoj zemlji, ne daj Bože da "Agrokoru" krene po zlu. Iduće godine od 6 brodogradilišta bojim se njih 3 će završiti u stečaju, do 2012. možda i sva. Za "Uljanik" se ne brinem ni za 2010., ni za 2011., ali do 2012. sumnjam da će ijedno naše brodogradilište zaključiti ijedan ugovor o gradnji novog broda. Premijerka nam je jučer otprilike poručila sorry, žalim, ali mi to više ne možemo pratiti. A ja kažem sorry gospođo predsjednice, kome će zaposlenici u brodogradnji kada ostanu bez posla iduće godine, najmanje 5 u brodograđevnoj industriji, 5 tisuća među kooperantima najmanje, znači kome će oni reći sorry nemam za struju, nemam za kruh, nemam za vodu, nemam šta ja znam za djetetu platiti put od kuće do škole. 2010. biti će teška godina, već dvije godine govorim da ćemo dno dna doživjeti u prvoj polovici 2010. i utoliko doista molim i predstavnike ove Agencije, Vladu Republike Hrvatske da pronađu adekvatna sredstva da se pomogne tom malom kako bih rekao čovjeku, tom malo obrtniku, tom malom poslodavcu jer su oni u ovom trenutku najvitalniji dio ovoga društva, a može nam se dogoditi da upravo zbog neplaćanja njima od strane velikih svi završe „u jednom kućnom bankrotu“ ili u stečaju. MI smo izgubili u godini koje su za nama cijeli niz grana od tekstila, drvoprerađivača, izgubili smo dobar dio metalne industrije, bojim se da ćemo sada izgubiti jedan dobar dio brodogradnje, a zašto to govorim. Jer krahom tih velikih sustava onda nestaju i mali, prije svega ti mali poslodavci, mali obrtnici, ne znam kako ću ih nazvati. Kada smo se tamo negdje u Buzetu, 96., 97. borili za opstanak „Cimosa“, danas ta tvrtka ima negdje oko 1100 radnika, 70, 80 milijuna dolara izvoza zajedno sa Labinom, u mješovitom je Hrvatsko-slovenskom vlasništvu da i to treba naglasiti, često sam odlazio do pokojnog predsjednika Drnovšeka, koji je govorio ma nećemo mi spašavati Cimos u Sloveniji gdje je radilo 1500 do 2000 ljudi samo zbog tih 1500 do 2000 ljudi nego ih zapošljavamo zbog tih malih kooperanata koji zapošljavaju preko 2000 ljudi jer onda krah jednoga sustava nije samo gubitak 1500 ili 2000 ljudi nego 4 ili pet tisuća ljudi. Zato doista molim Vladu, ovu Agenciju da razmisli što ćemo, ajde da se vratim na brodogradnju, ne samo 11 tisuća zaposlenih u toj brodogradnji, već i oko 20 radnika pri kooperantima i samim tim kooperantima. Na stranu što su se neki od te Hrvatske brodogradnje itekako obogatili pa imamo paradokse da sada kooperanti otkupljuju ili daju ponude za otkup cijelih brodogradilišta u kojima su oni obavljali neke marginalne poslove. Samo nezreli ljudi i to se usuđujem reći nisu shvatili da brodogradnju neće rješavati stranci, neće, jasno da neće, ovo što smo imali u prvom natječaju to je bilo lešinarenje nad lešinom zvanom Hrvatska brodogradnja. Brodogradnju ćemo ili sami spasiti ili je više nećemo imati. I za kraj bilo kako bilo, jasno je da Klub IDS podržava ovo Izvješće, 700 milijuna kuna ili 400 nije sada bitno, milijuna ili 400 nije sada bitno, milijuna jamstava mislim da je to relativno malo, nedostatno i pod hitno bi trebalo pronaći značajnija sredstva za rad Agencije. Na svemu ostalom mogu čestitati, ali još jedanput koliko para toliko muzike, a za poticanje malog gospodarstva u ovoj zemlje trebalo bi pronaći daleko više novaca jer vrijeme koje je pred nama neće biti ništa lakše no što je ovo koje je za nama. Hvala. Jedan ispravak gospodin zastupnik Dragan Kovačević. **Kovačević, Dragan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Naime, ispravio bih netočan navod kolege Kajina koji je govoreći o konkurentnosti Hrvatskog gospodarstva rekao da se u Hrvatskoj ne može realizirati gotovo ni jedan poduzetnički projekt, mislim da ne samo da to nije točno nije ni prigodno upravo danas kada raspravljamo o HAMAG-u jer ste upravo maloprije čestitali šefu agencije na obavljenom poslu, naime, imamo problema i sa konkurentnošću i sa cijenom kapitala, no treba i ovaj podatak uzeti u obzir da je prošle godine 180 jamstava izdano u iznosu od 200 milijuna kuna čime je omogućeno ulaganje u gospodarstvo od 714 milijuna kuna. Klub zastupnika HSS-a gospodin zastupnik Boris Klemenić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo državna je agencija usmjerena na poticanje razvoja malog gospodarstva i povećanje njegovog udjela u ukupnom gospodarstvu Republike Hrvatske. Kroz razvoj učinkovite potporne infrastrukture na državnoj regionalnoj i lokalnoj razini. Stvaranje poticajnog okruženja, omogućavanje korištenja potpora na temelju iskazanih potreba u financiranju. Primjeni, razvoju tehnologija, unapređenje kvalitete, povećanju konkurentnosti osiguranju tržišta i novom zapošljavanju te kroz povezivanje, suradnju i umrežavanju poduzetnika institucija i potpora. Iz Izvješća koje je pred nama vidimo da je HAMAG pridonosio jačanju i razvoju poduzetništva posebno kroz jamstva za poduzetničke kredite gdje je poljoprivreda najzastupljeniji jamstveni program. A najviše zahtjeva dolazi iz Osječko-baranjske županije, zatim Vukovarsko-srijemske, Zagrebačke itd. Zanimljiv je podatak da je u Zadarsku županiju plasirano najviše novca čak 61,7 milijuna kuna. U Izvješću je također istaknuto da se subjekti malog i srednjeg poduzetništva iznimno interesiraju za projekte Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva putem kojih se poduzetnicima dodjeljuje potpora u ukupnom iznosu od preko 96 milijuna kuna. Tu je posebno interesantan podatak da je znatan iznos raspoloživih sredstava uložen na poticanje poduzetništva žena i ciljnih skupina. Od preko 11,5 milijuna kuna. Najviše je novca utrošeno na jačanje konkurentnosti malog gospodarstva čak 71,5 milijuna kuna, a najveći iznos odobrenih sredstava odnosi se na Grad Zagreb i Zagrebačku županiju sukladno najvećem gospodarskom potencijalu te regije. Mišljenja smo da bi bilo korisno pažnju usmjeriti u ona područja Republike Hrvatske gdje postoji poduzetnički duh i interes za ulaganjima ali možda nisu stvoreni uvjeti za značajniji napredak poduzetništva, primjerice navest ću Ličko-senjsku županiju. Vjerujem da bi HAMAG pojačanim aktivnostima u slabije razvijenim i slabije naseljenim područjima Republike Hrvatske posebnim aranžmanima mogla znatno pridonijeti ravnomjernijem gospodarskom razvoju određene regije, a nesumnjivo bi s razvojem gospodarstva vrlo brzo napredovala kvaliteta života te se stvorile pretpostavke za zadržavanje pa i povećanje broj stanovnika u takvim krajevima. Nas u HSS-u veseli podatak da se tradicijski obrti i dalje održavaju u Republici Hrvatskoj što ukazuje da tradicija ima respektabilno mjesto u životu građana Republike Hrvatske. No, isto tako smatramo da su bespovratne potpore koje iznose u prosjeku oko 10 tisuća kuna premali poticaj za značajniji razvoj ili olakšanje obavljanja tradicionalnih obrtničkih djelatnosti. Iako su podaci prezentirani u ovom Izvješću ohrabrujući u poduzetništvo bi se trebalo ulagati znatno više sredstava a u naše poduzetnike trebali bismo svi zajedno imati malo i više povjerenja. Dosta je zahtjeva odbijeno pa se postavlja i pitanje nismo li možda prestrogi prema malim poduzetnicima i obrtnicima koji svojim vlastitim radom i umijećem prehranjuju sebe, svoje obitelji i obitelji svojih zaposlenika koji su najznačajniji nositelji gospodarskog razvoja Republike Hrvatske. HSS će podržati izvješće. Hvala lijepo. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, predsjedniče uprave "HAMAG-a", kolegice i kolege. Čuli smo već dosta u izvješću o poslovanju Hrvatske agencije za malo gospodarstvo u 2008. godini, o cijelom nizu aktivnosti, ali evo u svojoj raspravi istaći ću ono najbitnije i nastojati ih prokomentirati. Kad govorimo o prvoj aktivnosti to su jamstva poduzetnicima za različite poduzetničke kredite pa vidimo da je jedan trend povećanog broja davanja jamstva u 2008. godini pa je tako agencija odobrila 180 jamstava ili četvrtinu više, 25% više od u odnosu na prethodnu 2007. godinu. Najviše odobrenih jamstava je na području poljoprivrede zatim programu rasta i razvoja, programu "Novi poduzetnik" i područjima od posebnog državnog interesa. Po županijama gledajući na prvom mjestu je Osječko-baranjska županija zatim Vukovarsko-srijemska itd. Bitno je također za 2008. godinu istaći da je povećan jamstveni potencijal agencije za 500 500 milijuna kuna te iznosi 1 milijardu. Osobno smatram da je bilo nužno napraviti u jednoj takvoj teškoj gospodarskoj godini i situaciji i da treba težiti još većem jamstvenom jamstvenom potencijalu u narednim godinama za daljnji razvoj naravno poduzetništva. Kad promatramo aktivnosti na području potpora treba istaći da je "HAMAG" postao glavna operativna agencija za provedbu projekata iz operativnog plana poticanja malog i srednjeg poduzetništva te je time osigurao preduvjete za ostvarenje smjernica Vlade Republike Hrvatske o postojanju središnjeg mjesta za izdavanje potpora malom i srednjem poduzetništvu. Zahvaljujući brojnim aktivnostima koje provodi i koje su usmjerene upravo na razvoj i jačanje malog i srednjeg poduzetništva "HAMAG" nedvojbeno postaje jedinstveno mjesto pružanja podrške malom gospodarstvu. Ukupno je odobreno 4 tisuće 641 zahtjev u iznosu od gotovo 100 milijuna kuna potpora. Ovdje treba istaknuti i aktivnost na razvoju mreže konzultanata pa je vidljivo iz izvješća za proteklu godinu da "HAMAG-ova" mreža broji ukupno 85 konzultanata za malo gospodarstvo. Naravno da je značajna aktivnost i sudjelovanje "HAMAG-a" u međunarodnim projektima financiranima iz Europske unije i drugih fondova kroz 2005., 2006., "CARDS" i švedski Fond za potporu institucija Republike Hrvatske i tu se očekuje u budućnosti značajnija i veća uloga "HAMAG-a" u pretpristupnim i pristupnim fondovima. Na kraju želim izraziti zadovoljstvo ovim izvješćima i aktivnostima "HAMAG-a" u 2008. godini, posebice zbog sve većeg broja odobrenih jamstava u poduzetničkim kreditima pa opet posebice na područjima posebne državne skrbi gdje je razvijanje gospodarstva i poduzetništva još uvijek daleko veći izazov nego u ostalim područjima Republike Hrvatske. Želim izraziti zadovoljstvo zbog otvorene i sve kvalitetnije suradnje "HAMAG-ovog" tima s jedinicama lokalne samouprave kao i sa potpornim institucijama koje vode brigu o razvoju poduzetništva na terenu diljem Hrvatske. Djelatnicima "HAMAG-a" pa niti samom predsjedniku uprave, gospodinu Kovačeviću, nije teško doći na teren, što mogu posvjedočiti i kao gradonačelnik grada Pakraca, vjerujem i ostale kolege ovdje koje aktivno rade u jedinicama lokalne samouprave. U grad u kojem se poduzima cijeli niz aktivnosti na razvoju poduzetništva, u kojem djeluje jedan od najboljih poduzetničkih centara u Hrvatskoj, poduzetnički centar Pakrac i koji svjedoči upravo takvoj jednoj odličnoj suradnji sa "HAMAG-om" i naravno Ministarstvom gospodarstva. Suradnja i aktivnosti u provođenju operativnog plana poticanja malog i srednjeg poduzetništva između potpornih institucija diljem Hrvatske, jedinica lokalne samouprave, Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, Hrvatske banke za obnovu i razvoj, Ministarstvo gospodarstva, a sve uz potporu Vlade Republike Hrvatske ključ je za daljnji razvoj gospodarstva i za što raniji izlazak hrvatskog gospodarstva iz krize koja je zahvatila ne samo nas nego cijeli svijet. Zbog svega navedenog naravno da ću prihvatiti ovo izvješće i poželjeti "HAMAG-u" još više uspješno provedenih programa. Zahvaljujem. Hvala. Završni osvrt. Predsjednik uprave, gospodin Tomislav Kovačević. Izvolite. **Kovačević, Tomislav** Hvala lijepo potpredsjedniče. Cijenjene dame i gospodo u svom završnom izlaganju naglasit ću samo nekoliko stvari. Evo već 5. godinu sam ovdje za redom, branim izvješća i vi koji ste i u prošlom mandatu bili sjetiti ćete se onog izvješća koje sam branio, zapravo za godinu ranije kada nisam radio na ovom mjestu možete lako usporediti sva ta izvješća i poslovanje. Vidjet ćete da je naša putanja rasta bila iznimno visoka, ako to prikažemo grafički vjerujte taj graf je vrlo strm. Od one male agencije koja je jedva eto izdavala nekoliko garancija godišnje mi danas osim što smo znatno povećali posao s izdavanjem jamstava poslujemo sa više od 20 banaka u Republici Hrvatskoj. Postali smo, eto kako sam i rekao u prvom izlaganju, središnje mjesto za provođenje potpora, odnosno programa iz operativnog plana. Dakle, razvijamo i poduzetničku infrastrukturu, osnovali smo odjel koji će uniju provoditi strukturne fondove i postali smo u pravom smislu riječi ono središnje mjesto za malo gospodarstvo. Još nešto što je bitno naglasiti o našem poslovanju u Hrvatskoj oko 2 tisuće i 600 tvrtki ima uveden "ISO-sustav kvalitete" i "HAMAG" je od ove godine jedna od tih rekao bih tvrtki odnosno institucija. Dakle i "HAMAG" od ove godine ima uveden "ISO-sustav kvalitete", a od nove godine, od iduće godine uvodimo sustav mjerenja radne učinkovitosti tako da ćemo biti zaista jedna moderna institucija. Što se tiče sredstava koje mi plasiramo u malo gospodarstvo ja bih također volio da je moguće da su ona veća, ali vjerujte i unatoč ovakvoj gospodarskoj situaciji ova sredstva su svake godine sve veća. prošle godine smo imali preko 10 tisuća prijava i ove godine imamo preko 10 tisuća prijava uključujući i prijave koje se provode i u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Ja vjerujem da ćete i kod donošenja proračuna da će biti mogućnosti da ta sredstva za iduću godinu barem ostaju na istoj razini, a ako bude moguće da se ona povećaju. Zahvaljujem se svim klubovima koji su podržali ovo izvješće, zahvaljujem se Ministarstvu gospodarstva koje je stajalo iza nas sve ovo vrijeme i omogućavalo da narastemo, zahvaljujem se hrvatskoj Vladi koja je prepoznala, također prepustila projekte koje provodimo i u njeno ime. I vjerujem da će i ove godine moći s ponosom izložiti sve one rezultate koje ćemo u idućoj godini ostvariti, a koji će biti znatno bolji čak i od ove godine. Hvala lijepo. Hvala. Zaključujem raspravu.